(Nezavisni)** Prelazimo na drugu točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije između Republike Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza,

Poslovnika propisano je da zakoni koji se, kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom, u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnosit do kraja rasprave po čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Ispred Ministarstva financija državni tajnik g. Zdravko Zrinušić će imat uvodnu riječ, hvala. Hvala vam lijepo poštovani g. predsjedavajući HS. Uvažene zastupnice i zastupnice, kao što je predsjedavajući naglasio, danas se pred vama nalazi Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije između Republike Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza. RH trenutno ima 66 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a polazna osnova za pregovore pri sklapanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, pa tako i u ovome slučaju su vlastiti modeli koje svaka država izrađuje prema vlastitoj poreznoj politici, a uobičajeno je da je to na temelju modela o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak odnosno OECD, te UN-a. Sklapanje Konvencije nužan je slijed ukupnih aktivnosti koje RH poduzima glede povećanja stupnja međusobne gospodarske suradnje između RH i Kneževine Andore. Kakva je to suradnja? S obzirom na veličinu Kneževine Andore i broj stanovnika prema raspoloživim podacima je nešto viši od 78 tisuća, ona je u biti na razinama koje su takve kakve jesu. U 2019.g. ukupna razmjena iznosila je nešto više od 74 tisuće eura pri čemu je izvoz iz Hrvatske bio nešto više od 71 tisuću, a uvoz 3 i 100, a recimo za proteklu godinu ukupna robna razmjena je bila 919 tisuća 118 eura i izvoz RH iznosio je 176 i 375 eura dok je uvoz bio 740 nepune 3 tisuće eura. U pravilu koje su to bile usluge odnosno robe? Što se tiče izvoza Hrvatske u Andoru to su bili duhanske prerađevine, duhanski ekstrakti, esencije, ostali tiskani materijali uključujući i tiskanice, slike, fotografije. Što se tiče uvoza u RH od strane Andore to je bila obuća, odjeća, džemperi, puloveri, prsluci i slično. Ako malo pogledamo i da li, da li njihovi građani dolaze u Hrvatsku zamjetan je rast noćenja u Hrvatskoj, na razini '19. bilo je 1714 noćenja, a prošle godine zabilježeno je u visini 2129, veličina države kakva je, ali je red i u redu je da na teritoriju Europe RH ima potpisane takve ugovore sa svim državama. Dakle što se tiče i jedne i druge države 14. listopada prošle godine u Washingtonu potpisana je ova spomenuta Konvencija, a cilj Konvencije je uz izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje, drugim riječima Konvencijom se želi uspostaviti jasan i transparentan okvir za poslovanje poduzetnika iz Hrvatske i Andore, a kojima je u planiranju gospodarske aktivnosti nužno potrebno sa sigurnošću znati koja država ima pravo oporezivati prihode od poslovanja, te izbjeći rizike dvostrukoga oporezivanja. Konvencijom se dakle promovira gospodarska suradnja i produljuju odnosi između jedne i druge države. Vezano za važnije odredbe Konvencije, kratko ću ponoviti, definira se dakle pojam rezidenta i tako se izbjegava dvostruko oporezivanje hrvatskih rezidenata, ali i sprječava izbjegavanje plaćanja poreza na dohodak i dobit, to je u čl. 4.. Što se tiče hrvatskih građevinskih i sličnih poduzeća omoguće se da se ne plaća porez na dobit u Kneževini Andori ako ti radovi traju kraće od 12 mjeseci. Potom oporezivanje dobiti od poslovanja općenito vrši država rezidentnosti društva osim u slučajevima posljednje stalne poslove jedinice, što je propisano čl. 5.. Potom omogućuje se hrvatskim društvima koja obavljaju međunarodni prijevoz robe između Hrvatske i Andore plaćanje poreza na ostvarenu dobit isključivo u RH. Potom snižavaju se porezne stope na tzv. pasivni dohodak u odnosu na postojeće stope propisanih domaćim zakonima, tako da se dividende, kamate i naknade za autorska prava oporezuju stopom od 5% na izvoz, a to su čl. 10. do 12., npr. kamata se može oporezovati u drugoj državi, ali ako se oporezuje u državi di je ta kamata nastala onda se ona oporezuje maksimalno sa 5%. Konvencija pokriva opća pravila protiv izbjegavanja plaćanja poreza, postupak zajedničkog dogovaranja, države se direktno dogovaraju bez sudjelovanja diplomatskih tijela, što značajno pridonosi ubrzavanju rješavanja eventualnih problema. Odredbe o razmjeni obavijesti predstavljaju efikasno sredstvo u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza, a protokolom uz Konvenciju uređuje se pitanje investicijskih fondova, mirovinskih fondova i neprofitnih udruga odnosno za potrebe Konvencije definiraju se kao rezidenti matične zemlje. Kneževina Andora je još u veljači ove godine okončala svoj unutarno pravni postupak potvrđivanja Konvencije, kako bi ta Konvencija mogla stupiti na snagu i početi se primjenjivati od 1. siječnja slijedeće godine, potrebno je da i RH u što skorijem roku izvrši svoj unutarnji postupak potvrđivanja Konvencije i o tome obavijesti Kneževinu Evo, slijedom svega navedenoga zahvaljujem uvaženim zastupnicima i zastupnicima na pažnji i stojim na raspolaganju za eventualna pitanja. Hvala lijepa. Nekoliko replika. Gospodin Dretar, prva. **Dretar, Davor (DP)** Hvala predsjedavajući. Ja sam se malo unio u sam tekst ove Konvencije. Htio sam postaviti poštovanom gospodinu državnom tajniku pitanje o intenzitetu gospodarske suradnje, ali budući da ste to odgovorili

u odnosu na veličinu jedne i druge države kolika je ta gospodarska suradnja i nadamo se da će ovo pospješiti, ovaj te kanale, a u tom smislu, ako dopustite mogućnost suradnje ono što Kneževina Andora predlaže za ubuduće, to su digitalizacija i kibernetička sigurnost, postom zelena tranzicija, provedba ciljeva održivog razvoja, istraživanje i inovacije. A također žele suradnju i na područjima zaštite okoliša, inovacija za održivi razvoj turizma, zdravstvenog turizma i novih tehnologija kao i razmjernu iskustava u poljoprivrednom sektoru. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo i moje pitanje je bilo slično. Ja sam taman ulazio u sabornicu jer sam bio na jednom ovaj, pa molim vas ako možete samo ponoviti taj iznos gospodarske suradnje. Hvala lijepa. Evo naravno da mogu. Hvala uvaženom zastupniku. Ona je na razinama koje nisu značajne. U 2019. bilo je na razini 74.370 eura ukupno, a u '22. godini bila je na razini ukupno 919.118, a prvih 6 mjeseci ove godine iznosila je 430.671 euro. je svojstveno da već postoje određene suradnje u smislu razmjene podataka među Poreznim upravama itd., dakle dežurna Androra je na kraju krajeva i pridruženi član vezano za OECD kao i Hrvatska. Ona je u nekakvim programima vezano za i pridruživanje odnosno ulazak u Europsku uniju. Dakle, mala zemlja ali tu je u blizini i ono što je potpuno razumno da imamo i s njima ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. S obzirom da nas kao i Kneževinu Andoru zapravo povezuje i more, onda je vrlo značajno spomenuti i to što to znači za recimo recimo oporezivanje dobiti u međunarodnom prometu kako brodovima ili zračnom prijevozu i kakav je status u odnosu na imovinu koju eventualno ti i takve osobe imaju, bilo u Hrvatskoj ili u Kneževini Andori. Hvala lijepa na vašem pitanju. Kad sam isticao određene odredbe koje su dakle po OECD-ovom modelu, u pravilu su to ugovori, a onda u odnosu na svojstvenost pojedine države se prilagođavaju prema potrebama, pa tako i ovdje vezano za prijevoz. Međunarodni prijevoz robe između Hrvatske i Kneževine Andore, ovdje se propisuje da se isključivo oporezuje naši, naši poduzetnici u RH. Hvala lijepo. Nemate više replika. Želi li netko govorit u ime Odbora. Ne. Otvaramo raspravu. Gospodin Boris Lalovac, Klub zastupnika SDP-a. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Znači između RH i Kneževine Andore, kao što je uvodno rečeno 14. listopada 2022. u Washingtonu je potpisana Konvencija o uklanjanju dvostrukog oporezivanja, porezima na dohodak, imovinu te sprječavanja porezne utaje izbjegavanja plaćanja poreza. Kneževina Andora je u veljači 2023. okončala svoj unutarnji postupak ratifikacije Konvencije. Republika Hrvatska to će učiniti učiniti što u skorijem roku završiti svoj unutarnji postupak ratifikacije te bi stupao na snagu ova Konvencija 1. siječnja 2024. Konvencijom će se zatim potaknuti, znači nova intenzivirati postojeća suradnja između RH i Kneževine Andore te će se postići brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohodaka, poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga kao i povećanje stupnja ukupne gospodarske aktivnosti obiju država. Sve je u redu i mi ovo podržavamo u ime Kluba SDP-a, samo možda napomena da je dobro da RH sklapa ovakve sklapa ovakve sporazume sa i ovako malim da ne kažemo teritorijalnim jedinicama, državama. Zato što te države inače u svjetskim nekakvim razmjerima predstavljaju određenu vrstu poreznih oaza. I to su ne samo Kneževina Andora to je vjerojatno tako i Lihtenštajn i brojne te druge male zemlje, koje zapravo upravo svoj nedostatak te nekakve teritorijalne veličine, pokušavaju investitore, određene investicije potaknuti tzv. free zonama, potpunim zonama od oporezivanja i onda se i u takvim slobodnim zonama, da kažem oslobođeni od određenog oporezivanja, slijeva sav kapital, svjetski taj određeni kapital. I onda tako i preko tog kapitala iz Andore se idu u druge države, jel. Mogu biti sjedišta za razmjenu transfera poreza i u drugim državama i zbog toga je bitno da i što se tiče ovog dijela RH ima pozitivnu pozitivnu suradnju i najvažnije je tu administrativnu suradnju Porezne uprave, jer je to to su i razmjena zapravo podataka i što se tiče određene štednje štediša koji idu tamo. Znači to je onda da ne kažemo, da netko izvuče novac iz jedne zemlje i kaže evo sad je stavio u neku drugu poreznu oazu i ne može se do njega doći. I upravo se zbog toga ove administrativne barijere, suradnje poreznih uprava država članica sa takvim određenim poreznim oazama nužnost svih europskih zemalja, pa tako i Hrvatska koja potpisuje ovaj sporazum, znači ne samo sa Andorom nego sa svim tim zemljama koje danas pokušavaju kroz kažem svojim uglavnom su to porezne olakšice da privuku kapital, a onda da taj kapital ipak ima određeni nadzor, da ima ipak određenu kontrolu, u ovom slučaju da nema nekakvog dvostrukog oporezivanja ili nekakvih dodatnih suradnji. Tako da ja svakako podržavam ovakve međunarodne međunarodne konvencije koje kažem dugoročno integracija Hrvatske koliko god danas to netko pokušavao obezvrijediti Hrvatska ulazak u euro, još ću jednom danas bez obzira na ovo sve ponoviti je najbolja stvar što se Hrvatskoj dogodilo, najbolja stvar što se Hrvatskoj dogodilo. I protiv sam tih teza da je to donijelo loše Hrvatskoj, to će sigurno donijeti velike doprinose Hrvatskoj, nije lako nigdje, nije lako ni u Hrvatskoj. Ali integracija za male zemlje kao što je Hrvatska može donijeti samo boljitak i taj boljitak će se osjetiti, osjećao se u zadnjih 10 godina. Ja se nadam da će sljedećih 10 godina taj boljitak biti još jači, jer male zemlje kao što su otvorene zemlje, jer Hrvatska je otvorena europska zemlja. I to ne smijemo mi nikad znači sve male zemlje koje su autarkične, koje se zatvaraju koje imaju nemaju ekonomskog prosperiteta i zbog toga put Hrvatske Europi i o euru i o ovakvim sporazumima dugoročno koliko god kažem možda sad smo i nezadovoljni sa svim tim mjerama će donijeti samo dobroga i zato će i klub SDP-a ovo podržati. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodin Davor Dretar, Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedavajući, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Klub Domovinskog pokreta će naravno podržati potvrđivanje Konvencije između Republike Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvostrukog oporezivanja, jer tu naravno nije upitno. Kao što smo i čuli u uvodnom izlaganju poštovanog gospodina tajnika Zrinušića već imamo veliki broj takvih konvencija, odnosno pa ne postoji niti jedan razlog niti politički, niti ekonomski da se i ovaj u potpunosti bez i jednog protivljenja ne prizna, odnosno izglasa ovdje u Hrvatskome saboru. U potpunosti smo suglasni s time, jer suradnja sa svim zemljama jest ono što je budućnost ove naše Domovine. U svakom slučaju Domovinski pokret to podržava, no jedino ipak u posljednjoj rečenici bih ipak se obratio narodu Andore, njih 80000 stanovnika ima nešto malo manje. Čuli smo na kojim sve područjima zahtijevaju suradnju. Srdačno bi ih zamolili da savjete na području razvoja poljoprivrede ipak potraže negdje drugdje. Hvala. Gospođa Grozdana Perić, Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Kao što ste rekli Republika Hrvatska primjenjuje 66 ugovora već o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a pregovori za sklapanje su naravno sa niz država pa tako i ovom malom državom koja je po svemu specifična. Međutim, Republika Hrvatska se temeljem konvencije koju je potpisala u Washingtonu 14. listopada 2022. je zapravo se obvezala da će povećati stupanj međusobne gospodarske suradnje između Republike Hrvatske i Kneževine Andore. Jedna od najvažnijih definicija zapravo je da se sa ovom konvencijom hrvatskim građevinskim i sličnim poduzećima omogućuje da ne plaćaju porez na dobit u Kneževini Andori. Ako ti radovi traju duže, odnosno odnosno kraće od 12 mjeseci, isto tako da se izbjegava dvostruko oporezivanje hrvatskih rezidenata ali i sprječava izbjegavanje plaćanja poreza na dobit i dohodak. Jako je važno reći da je kao što su kolege napomenule, to je mala država koja je vrlo čvrsto povezana sa sa Španjolskom i sa okolnim državama koja isto tako u komunikaciji je vrlo dostupna ali ima vrlo kvalitetno gospodarstvo. Uostalom tamo je, poznata su i skijališta i turistička zemlja pa tim više zapravo ta povezanost sa Hrvatskom eto ali i kao što su rekli kolege i mogućnost nekakvih i poslovnih suradnji, ali i turizma isto tako vrlo izraženo. Stoga je na ovaj način zaista ovom konvencijom se omogućuje da hrvatska društva isto tako obavljaju međunarodni prijevoz robe između Republike Hrvatske i Kneževine Andore i na taj način zaista kroz plaćanje poreza na dobit koji onda u tom slučaju plaćaju u Republici Hrvatskoj. Isto tako se sa ovim pasivnim dohotkom koji je spomenut tada i dividende, kamate i naknade za autorska prava se oporezuju 5% na izvoru. Dakle, sve ono što se događa i čime se povećavaju međunarodnim ovakvim konvencijama i ugovorima, na taj način se još dublje povezujemo s obzirom da smo kažem dio Europe koja na taj način zaista nas još više kroz EU, a i ovakve države koje to nisu, ali koje su kažem jako povezane sa svim članicama pa tako i evo to će biti i sa Hrvatskom. Dakle, klub HDZ-a će svakako podržati ovaj prijedlog Konvencije. Gospodin Erik Fabijanić Klub zastupnika Socijaldemokrati tako se zove, izvolite. **Fabijanić, Erik (Nezavisni)** Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani predstavnici predlagatelja. Klub Socijaldemokrata će podržati ovaj Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kolikog se smatralo da je Andora mala zemlja i da baš brojke nisu baš velike u pitanju ekonomske razmjene između Hrvatske i Andore, ipak smatramo da tome treba posvetiti dužnu pažnju i dužnu pozornost. Općenito govoreći o sporazumima koje ima Hrvatska, a ne samo Hrvatska sa dvostrukom oporezivanju postoje dva svjetska načela, jedan je europski dakle kriterij kod oporezivanja bilo da je riječ o dobiti o nekakvim sportskim prihodima ili mirovinama ili plaćama ta dva modela se sastoje od dva različita kriterija. Jedan je kriterij gdje se porez plaća domicilno, u fiskalnoj rezidenciji odnosno di osoba ima prebivalište, a drugi model je vezan za izvor prihoda, dakle neovisno o tome gdje osoba ima prebivalište da se dakle odnosno bilo koja vrsta profita oporezuje u izvorištu i dakle zemlji gdje je tak prihod odnosno taj dohodak nastao. Svjetska pa i hrvatska praksa i europska praksa de facto, danas ti ugovori kada se pišu, pišu se u određenim standardima koji su de facto danas mješavina jednog i i drugog kriterija, ovisno o tome kako se bilateralno dvije države dogovore. I mislim da je sam tekst itekako za podržati i ratificirati. O Andori bi htio samo podsjetiti jednu stvar da je Odbor za međuparlamentarnu suradnju baš u ovom sazivu uspostavio skupinu skupinu prijateljstva između za parlamentarnu suradnju dakle između Hrvatske i Andore i potpredsjednik Sabora g. Željko Reiner je predsjednik odnosno on vodi on je voditelj Skupine prijateljstva između Hrvatske i Andore, tako da se u odnosu na prethodno razdoblje očito da su nam se odnosi sa Andorom itekako su postali puno bolje odnosno unaprijeđeni su i tako će se i nastaviti. Ono što je bitno reći je da Andora je i dio carinske EU dakle u onom dijelu koji je vezan za carine, da je to zemlja članica OESS-a kao što je i Hrvatska i na tim parlamentarnim međunarodnim razinama s time ćemo sigurno poboljšati suradnju između dvije zemlje. I ono što je jako bitno reći zašto baš u onom privrednom dijelu je vrlo bitno da imamo takav ugovor, zato što će to sigurno unaprijediti ekonomske odnose jer u pravilu onda se i ta gospodarska razmjena vodi preko trećih zemalja. Na koji način? Na način da ta robna razmjena ide preko onih zemalja s kojima Hrvatska ima ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i s kojim ima Andora, ali onda imamo posrednika i na taj način mi i u gospodarskoj razmjeni eliminiramo posrednike. Evo zahvaljujem na pažnji. Hvala i vama. I sada završno ispred HDZ-a gospođa Marijana Balić, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Danas raspravljamo Prijedlog zakona s ciljem jačanja međunarodnih i gospodarskih odnosa i uspostave pravednijeg poreznog sustava. Riječ je o potvrđivanju Konvencije između RH i Kneževine Andore koja se usredotočuje na izazove dvostrukog oporezivanja i prevenciju porezne utaje. Do sada RH je uspostavila 66 sličnih sporazuma. Temelj svih tih sporazuma kao i za većinu država svijeta su modeli prilagođeni individualnoj poreznoj politici svake države, ali uvijek u skladu sa standardima organizacije za gosparsku suradnju i razvoj i UN-a, osiguravajući na taj način međunarodnu usklađenost dok se dakle istovremeno uzima i u obzir specifične nacionalne potrebe i okolnosti. Ova Konvencija je potpisana u Washingtonu 14. listopada 2022.g. dio je šireg napora naše države u cilju poboljšanja međunarodne gospodarske suradnje s Kneževinom Andorom. Kada govorimo o Konvencijama za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja bitno je razumjeti što znači biti rezident u poreznom kontekstu. Rezident je prema većini konvencija osoba ili entitet koji je prema zakonima države podložan porezu zbog mjesta prebivališta, boravišta, sjedišta uprave ili sličnog kriterija, stoga država ima pravo oporezivati sve dohotke rezidenta bilo da su domaći ili inozemni. Konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja omogućuje jasno definiranje prava oporezivanja između dvije države ugovornice, to je osobito važno za izbjegavanje sukoba i nesporazuma te osiguravanje pravednog i transparentnog poreznog tretmana. Nadalje, Konvencija donosi niz pogodnosti za hrvatske tvrtke kao što su specifične olakšice za građevinska poduzeća koja posluju u Kneževini Andori manje od godinu dana, također olakšava se poslovanje hrvatskim tvrtkama koje se bave međunarodnim prijevozom robe osiguravajući da porez na ostvarenu dobit plaćaju isključivo u Hrvatskoj. Kada govorimo o stopama pasivnog dohotka to su obično kao što smo i čuli odnosi na kamate, dividendu i naknadu za autorska prava, konvencije često smanjuju stope poreza koje se mogu primjenjivati na takve dohotke kada se isplaćuje rezident u druge države ugovornice, pa se tako u ovom slučaju one oporezuju stopom od 5% na izvoru. Istovremeno Konvencija osigurava brze i efikasne mehanizme za rješavanje potencijalnih sporova kroz postupak izravnog zajedničkog dogovaranja izbjegavajući na taj način dugotrajne i skupe diplomatske pregovore. U modernim poreznim okruženjima transparentnost i suradnja su ključni za borbu protiv porezne utaje. Konvencija to prepoznaje kroz omogućavanje razmjene informacija između poreznih uprava osiguravajući pravičnost i zaštitu građana. Zaključno konvencije poput ove ne smijemo gledati samo kao tehničke dokumente. One su akti za pravičnu i efikasnu naplatu poreza u međunarodnom kontekstu, jačaju gospodarsku suradnju i promoviraju transparentnost. Konačni prijedlog zakona koji je danas pred nama predstavlja korak naprijed u našim međunarodnim odnosima i poreznoj politici. On će dodatno ojačati gospodarske odnose s Kneževinom Andorom i postaviti čvrsti temelj za buduću suradnju.

Hvala lijepo predsjedavajući. Vrlo kratko, u stvari završno sam htio zahvaliti svim klubovima na podršci prilikom ratifikacije ove konvencije i donošenja zakona. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, time zaključujem raspravu i prije nego što pređemo na iznošenje stajališta ponovit ću nešto što je već rečeno jučer, ali uvijek ima samo manji dio zastupnika nažalost u sabornici. Poštovane zastupnice i zastupnice, u ponedjeljak 25. rujna '23. godine održat će se u velikoj vijećnici znači ovdje Konferencija Doprinos nacionalnih parlamenata unapređenju zajedničke poljoprivredne politike. Stoga vas molim da vi, a kažite i u klubu vašim kolegama da uzmete sve spise, zakone kao i osobne stvari sa vašega mjesta kako bi se dvorana mogla pripremiti za konferenciju.

Dobro čekajte. Ako nemate ništa protiv gospođa Vidović Krišto je zatražila izvan, zamolila, izvan svih ovaj mogućih poslovničkih odredbi, ali ja se slažem osobno